Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade oziroma predstavniki s strani Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Besedo ima najprej ministrica za kmetijstvo, Irena Šinko, izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Jaz se zelo dobro zavedam, da je hrana strateškega pomena in kako pomembni so slovenski kmetje, kajti slovenski kmetje nam pridelujejo hrano in to iz preteklosti vemo tudi sedaj. Mi nismo prenehali s pogajanji, ampak smo pripravljeni naprej še se dogovarjati, torej še vedno ni problem, da se kadarkoli srečamo in zadeve rešujemo. Torej pomembno je povedati, da (nadaljevanje) vse te nevladne organizacije hodijo na kmetijsko ministrstvo in se dogovarjamo o drugih stvareh, ki so v tem trenutku pomembne in rešujemo zadeve, samo o stavkovnih zahtevah se ne pogovarjamo. Ravno tako nastajajo nove nevladne organizacije, te nevladne organizacije želijo ravno tako pristopiti in so prišle na kmetijsko ministrstvo in se dogovarjamo in pogajamo. Poleg tega je, da je potrebno spremeniti kakršnokoli uredbo, je potrebno spremeniti tudi strateški načrt skupne kmetijske politike in o tem se pogovarjamo z Evropsko komisijo. Torej mi smo že dali tiste predloge na Evropsko komisijo, ki so pomembni, na podlagi katerih bomo lahko v letu 2024 začeli novo obdobje oziroma bomo lahko, bodo lahko kmetje tiste ukrepe, ki v tem trenutku dejansko ne morejo izvajati, bodo tudi lahko izvajali. Enako velja za Naturo 2000. Mi smo dejansko zaznali na območju Barja in Planinskega polja okrog 100 do 50 kmetij, ki so dejansko kmetije, ki imajo veliko področje in veliko kmetijskih zemljišč na teh območjih občutljivega trajnega travinja in pa na območjih z režim Nature, režim plačila in bomo tudi posameznega, s posamezno kmetijo obravnavali individualno in se z njimi tudi dogovarjali glede možnosti, ki je. Povedano je bilo, da smo izpustili 50 tisoč kmetov pri pomoči glede energentov. V Sloveniji imamo kmetov, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in tudi uveljavljajo kmetijske subvencije, 57 tisoč in ti kmetje imajo večinoma dejansko gospodinjski tok in ta tok je bil tudi reguliran, je pa en del kmetov, ki imajo industrijski tok, se strinjam in ti niso bili zajeti v tisti zakon, ampak ni bilo to 50 tisoč, ampak je manjše število teh kmetov. Večkrat so bila omenjena OMD plačila. OMD plačila so plačila, ki jih dobijo za, ki jih dobijo tisti, ki pač obdelujejo na območjih z omejenimi dejavniki kot dodatek zaradi višjih stroškov, ampak pomembno je povedati tudi to; v letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o katastrskem dohodku, ki je dejansko že naslavljal tisti del oteženih pogojev, tako da je katastrski dohodek na teh območjih znižan in na podlagi tega znižanja so dejansko tudi prišli do nižjega katastrskega dohodka, OMD plačila so pa torej 50 % tista, ki predstavljajo neposredno plačilo in pa tudi zaradi iz tega naslova so obdavčena, iz tistega dela, ki pa predstavlja okoljsko plačilo, pa niso obdavčeni. Torej ne drži vedno, da uvajamo nove davke. Lahko povemo tudi, pri tem za mlade prevzemnike, dejansko se je pri mladih prevzemnikih izboljšala obdavčitev, torej v neobdavčljivi del obhaja tudi tisto, kar dobijo kot pavšalni znesek, ki ga namenijo za investicije in pa ki ga namenijo tudi za izplačilo sorodnikov, torej drugih dedičev. Pri OMD plačilih je potrebno povedati, da smo v letošnjem letu dejansko znesek OMD plačil za to petletno obdobje zvišali za 41 milijonov, in sicer tako, da poleg tega, da so se ugodneje rešila točkovanje, torej, da se je izboljšal sistem točkovanja tako za tiste, ki ležijo na nadmorski višini nad 500 metrov, se je izboljšal tudi sistem točkovanja za tiste, ki so pod 500 metrov in na strmini, tako da smo oboje pravilno naslovili in še dodatno dali sredstva okrog 41 milijonov. Potem pridelava lastne hrane, je bilo izpostavljeno z namakanji, potem z umeščanjem rastlinjakov in pa proti, protitočnih mrež. Ja, vse to je v strateškem načrtu skupne kmetijske politike zajeto in dejansko na podlagi vsega tega lahko potem bodo kmetje tudi kandidirali in dobili nepovratna sredstva. Zakonodajni predlog Evropske unije in sicer tukaj smo se potrudili, ne samo, da nas skrbi, tudi potrudili smo se in se aktivno pogajamo z Evropsko komisijo glede posebnosti, ki so v Sloveniji. Na ta način smo dejansko v Slovenijo pripeljali tudi predstavnike Evropske komisije, ki so si posebnosti slovenskega kmetijstva pogledali in tudi zaznali, kakšne so naše posebnosti

so seznanile predstavnike Evropske komisije in so tudi si to dejansko znali predočiti. Učinkovito delo sklada. Popolnoma se strinjam, da je sklad lahko še bolj učinkovit, poleg tega ne ne samo, da izvaja zakup kmetijskih zemljišč, je pomembno, da izvaja tudi promet s kmetijskimi zemljišči in sicer tako v tistem delu, kjer je interes za prodajo, kot tudi v tistem delu, kjer je interes za nakup in na ta način, potem tudi zemljišča učinkovito daje tistim, ki jih potrebujejo v zakup. Sklad poleg tega - ker je bilo omenjeno tudi zaraščanje - gospodari tudi z določenimi sredstvi in lahko zaraščanje odpravlja, torej ni potrebno, da kmet vzame zaraščeno zemljišče v zakup, ampak dejansko sklad lahko zemljišče očisti in potem da očiščeno zemljišče v zakup. Obstaja pa še ena bojazen pri skladu, in sicer sklad je obremenjen z visokimi zneski odškodnin zaradi nezmožnosti uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov, vrnjenih v postopkih denacionalizacije. Tukaj so torej težave, ki so dejansko lahko za sklad kot finančno finančne posledice. plačila? Neposredna plačila ne moremo dejansko uskladiti z inflacijo. Neposredna plačila so dejansko vsa plačila iz evropskega proračuna in tukaj je potrebno povedati, da dejansko so določena v Uredbi Evropske unije in so stvar dogovora o proračunu Evropske unije, zato Slovenija ne more povečati finančne ovojnice za neposredna plačila, Vlada pa lahko pričakuje, da bo Evropska komisija to vprašanje naslovila v vmesnem pregledu prihodnjega večletnega finančnega okvirja oziroma rebalansu evropskega proračuna. Potem, izpostavljeno je bilo tudi pravične cene za slovenskega kmeta. Torej mi smo na trgu Evropske unije, tega se verjetno vsi zavedamo in vemo, da velja prost pretok blaga in pa storitev. Kmetje kot primarni pridelovalci so dejansko tisti, ki so najšibkejši člen v verigi, ampak zelo pomembno je povedati, da dejansko z različnimi oblikami organizacij, tako kot so skupine organizacij, kot so kot so organizacije pridelovalcev, kot so združenja pridelovalcev se lahko v okviru njih organizirajo in dejansko dobijo večjo pomagalsko moč. moč. Tukaj tudi so tu zadruge, ki so dejansko lahko tiste, ki jih povezujejo in odkupujejo pridelke ter jih, potem dosegajo lahko višjo ceno. Torej vse to je naslovljeno tudi v strateškem načrtu skupne kmetijske politike in na podlagi njihovih predlogov se lahko organizirajo in v ta namen dobijo v ta namen dobijo določena sredstva. Izpostavljeno je tudi bilo gnojenje in pa škropljenje. V sedanjem strateškem načrtu skupne kmetijske politike je dejansko tudi ukrep preciznega gnojenja in škropljenja. Pomeni, da tisti kmetje, ki se, ki uvajajo precizno škropljenje in gnojenje, so tudi upravičeni do neposrednih plačil. Za okolijsko občutljivo območje velja, da trajnega travinja velja torej, da pet let ni prebrano, torej, če eno leto nekdo travnika ne premore oziroma površine ne preorje, to še ni okolijsko občutljivo trajno travinje, ampak šele po petih letih. Dejansko, če ga po petih letih ne preorje, ostane to okolijsko občutljivo trajno travinje. Potem izpostavljeno je bilo tudi politično vprašanje in sicer glede mojega ministrovanja. Jaz sem se prvi dan, ko sem prišla na kmetijsko ministrstvo in kot funkcijo prevzela funkcijo ministrice, zavedala, da dejansko naslednji dan lahko nisem več ministrica in to je popolnoma legitimna pravica vsake politike. V zvezi s tem bi povedala tudi glede Kmetijsko gozdarske zbornice in pa ali so kmetje lahko tudi člani političnih strank. Tako kot kmetje lahko protestirajo in nimamo s tem nobenih težav, tako so lahko tudi kmetje so lahko člani političnih strank. Pomembno pa je povedati, da dejansko v organih funkcije pa, potem ne morejo dejansko sodelovati. Drugo, kar je pa pomembno povedati, Kmetijsko gozdarska zbornica je tista, ki dobiva tudi javna sredstva,

ta Vlada si je prizadevala, da bi bila škoda po suši izplačana čim prej, že v preteklem letu. Vendar se je pa zgodila ena anomalija, in sicer v primeru ko je državna komisija želela škodo po suši oceniti in potrditi je prišlo do tega, da je potrebno bilo dodatno ugotavljati škodo po suši na nekaterih pridelkih, tako na primer na jabolkih, na hmelju in pa na grozdju. grozdju. In zaradi tega se je dejansko ocena škode po suši zavlekla še v letošnji januar. Škoda po suši je bila na Vladi potrjena v znesku 148 milijonov potrjena in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je že pripravilo program odprave posledic škode po suši, ki je v medresorskem usklajevanju. Glede divjadi je dejansko potrebno izpostaviti, da so bili v tem letu sprejeti dvoletni lovsko upravljavski načrti, ki dejansko odpravljajo in zvišujejo obseg odvzema divjadi, tako v primeru divjega prašiča, kjer je ta odvzem neomejen in pri jelenjadi, ki ravno tako povzroča največ škode, v tem primeru pa je ta odstotek nad 50 %. Glede masnih bilanc, vožnje v naravi, z okoljem in pa zakaj so škropiva, ki jih kupujejo v sosedi, mislim, da smo že povedali, da glede masnih bilanc lahko povemo samo to, da da so kmetje ravno oziroma deležniki ravno v tem obdobju bili na sestanku na kmetijskem ministrstvu, kjer smo se dogovarjali o uveljavitvi pravilnika glede masnih bilanc. Torej, kar se tiče pa dostopnosti sredstev in pa administrativne ovire pa lahko povemo sledeče. 25. aprila je bil v Luksemburgu Svet za kmetijstvo, kjer so dejansko vse države ugotavljale, da imajo kmetje veliko težav težav z administrativnimi ovirami kot tudi z okoljskimi ukrepi. Tako so SOPO kot KOPOP ukrepi. To pomeni, da se bo tudi Evropska komisija dejansko morala strinjati, da bo potrebno te ukrepe nasloviti in spremeniti strateški načrt v tem delu in na ta način izboljšati tudi dejansko dostopnost do teh pogojev in pa ukrepov. Čeprav sem že prej pa tudi izpostavila, da prvo spremembo strateškega načrta pa dejansko že izvajamo. Hvala.

Mi s to sejo nismo želeli nič slabega ne politiki, še manj pa slovenskemu kmetu in mislim, da tako sam kot predlagatelj, kot moji poslanski kolegi v SDS smo v razpravah sicer opozorili na probleme slovenske kmetijske politike, predlagali tudi ukrepe. In zato nas še toliko bolj žalosti, ker želimo pomagati tudi ministrici, če ima probleme v vladi s tem, da ni uslišana, da ji morda z delom opozicije pomagamo nakazati teme, ki jih je nujno potrebno reševati. In zato smo še toliko bolj bili, bom rekel, zgroženi, ko smo včeraj dobili mnenje o predlogu priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta, citiram: »Vlada Republike Slovenije zavrača vsa priporočila, ker so nepotrebna, saj se vse aktivnosti že izvajajo.« Niste si vzeli pet minut časa pa rekli, okej, šest priporočil nam ni všeč, enega ali pa dva bomo pripravili in na koncu stisnili tipko in rekli, evo, vsi skupaj smo nekaj tudi z dejanji naredili. Ne, Vlada zavrača vsa priporočila, ker so nepotrebna, saj se vse aktivnosti že izvajajo. Pa smo tudi danes ugotovili, da vse le ni tako lepo pod svobodo oziroma svobodnim soncem, kot želijo nekateri

Prilagoditev okoljskih zahtev za kmetovanje na območju Nature 2000. Zgodba, ki je aktualna in ministrica, če vaša vladna koalicija ne želi potrditi takšnih priporočil, verjemite da boste imeli še ne samo nujne seje Odbora za kmetijstvo, ampak verjetno še kakšne seje občinskih svetov, kamor boste morali hoditi in razlagati zakaj kmetje ne smejo nečesa delati, drugi pa lahko počnejo kar hočejo. Želeli smo, da se zagotovijo, da bodo podnebne in okoljske ukrepe možno izvesti na kmetu ustrezen, dostopen, uporaben, izvedljiv in pa tudi finančno ustrezen način, pa ste bili proti. Poslanski skupini SDS zavračamo uvajanje novih davčnih bremen ter smo želeli, da se zopet pogovorimo o tem, zakaj plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so v Zakonu o dohodnini. Želeli smo, da se vsa neposredna plačila in ostala sredstva v kmetijstvu uskladijo z inflacijo, ki je na srečo zaenkrat samo še koliko…, dobrih 10 %. Ne bom vprašal predsednika Vlade, ker verjetno niti on natančno ne ve. Želeli smo vas skupaj pozvati, kar sicer smo že enkrat naredili, da ne boste zaspali na tem, da nasprotujete sprejetju predloga uredbe Evropskega parlamenta in pa Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Želeli smo vas spodbuditi, da pripravite zakonske spremembe za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, in da zagotovite pravične cene za kmete, ampak vsa priporočila so nepotrebna, saj se vse aktivnosti že izvajajo. Po našem mnenju ne. Glavni razlog zakaj smo se odločili za nujno sejo in ta priporočila, je že nekaj časa znan. To, da se je ta Vlada spravila in obdavčila s 50 % obdavčitvijo v Zakonu o dohodnini, področju OMD, je nekaj verjetno najbolj, si bom drznil reči, politično kmetijsko sprevrženo kar se lahko dogaja. Jaz bi predlagal vsem tistim, ki so na Ministrstvu za finance to predlagali, da gredo enkrat k tem kmetom, da morda, da bodo videli v naravi kaj je 15 ali 20 % naklon, da to ni samo nekaj kar gledaš po televiziji, kjer kolesarji ampak da so to področja, kjer slovenski kmetje delajo s traktorji, z rokami, s kosilnicami, bi zato pozval vse tiste uradnike, ki so to naumili, da gredo do prvega kmeta, ki je v tem področju, pa za dve uri vzame bečesko, pa gre kosit, pa da ga vidimo junaka ali bo rekel ja, tega je pa potrebno 50 % obdavčiti ali pa mu reči, ja, gospod Janez, Franci, najlepša hvala, ker tukaj obdeluješ njive, ker tukaj kosiš, da se ne zarašča in posledično, ker tukaj delaš, in da se ti in tvoja družina ne vprašate, zakaj hudiča sploh še tukaj vztrajamo in ne gremo v to svetlo belo Ljubljano, kjer se cedita na moj račun med in mleko. zaraščanje, odseljevanje bo verjetno tudi v naslednjih poročilih o stanju v kmetijstvu, ki jih bomo, upam, da dobili na mizo. Verjetno bo ta ukrep viden v tem poročilu šele v letu 2024, ta dodatek ne samo, da je nestimulativen, ima tudi finančne posledice na otroške dodatke, na štipendije, plačilo vrtcev, zato ker ati Janez kosi v bregu 30 %, njegov sin ima dražji vrtec. Najlepša hvala za tako pomoč kmetijski politiki. Sarkazem seveda. Sedaj glede Nature 2000. Ja, tale uredba o upravljanju z območja Nature 2000, da v prvem območju po novem predvideva popolno prepoved gnojenja in predelovanja površin ter paše domačih živali, košnjo pa bi trave letos dovolili šele po 1. avgustu, medtem ko je prihodnje leto 1. julija. Jaz upam, da kak kmet ni s kakšnimi biološkimi deli začel prehitro, in da se bo zdaj sekiral,

ti si tega ne zaslužiš, ti boš to lahko delal šele 1. julija. In še bolj je ta debata o Naturi 2000 in o varstvu deloma sprevržena, ko govorimo, da kmet ne bo več smel obdelovati tudi najboljših njiv, ne samo pašnikov in vsega ostalega na področju Nature 2000, z zakonom, v katerega smo danes že kar nekaj naporov vložili v Poslanski skupini SDS, pa se deloma bo dovolilo, sicer bomo videli kakšni bodo na koncu pogoji, ampak resnično upam, da na namesto zoranih njiv, pokošenih travnikov, očiščenih ribnikov in očiščenih gozdov tam ne bo prostor za sončne elektrarne, kar se deloma napoveduje, tako da jaz verjetno upam, da ti okoljski nevladniki bodo, sploh na vaše ministrstvo, verjetno zelo hitro hitro prileteli in videli svoj finančni sončni vir, tako da tukaj upam na vašo podporo, da se zavedate, da obstaja tudi Ministrstvo za kmetijstvo in da obstajajo tudi kmetje, ki želijo delati, ne pa gledati v svoji bližini sončne elektrarne na najboljših kmetijskih površinah. Danes je bilo nekaj govora tudi o tem, kako problemov skoraj da ni, ministrica je ena redkih, ki je rekla, da problemi so in da jih rešuje, zato se, že za to iskreno se vam zahvaljujemo, ampak večina je rekla, problemov ni, če pa so, so itak krivi bivši, mi pa jih bomo reševali tako, da so vsa priporočila nepotrebna in samo en izsek od tega, kako je problem malih kmetov potrebno nasloviti. Tukaj imam odgovor bivšega resornega ministra za kmetijstvo, ko smo zbirali analizo uspešnosti črpanja evropskih sredstev, pa bom citiral, »Kljub uspešnim rezultatom pri črpanju sredstev se zavedamo, da male in srednje velike kmetije potrebujejo dodatno podporo. Zato smo za novo programsko obdobje od leta 2023 dalje uvedli zmanjšanje neposrednih plačil pri največjih prejemnikih in ta sredstva prenesli kot dodatna neposredna plačila za prve hektarje. S tem bodo ravno male in srednje kmetije pridobile največ, učinki pa bodo vidni pri subvencijah za leto 2023.« Ker verjetno se bodo eni drugi trkali s tem, kot je bilo včeraj rečeno, da so »afnali«, »gunce afnal« v Evropskem parlamentu in na različnih sestankih, očitno so pa le nekaj naredili v času predsedovanja tudi tisti, ki jih nekateri koalicijski poslanci danes pljuvajo. Mi smo že na eni nujni seji govorili o problematiki skupne kmetijske politike, seveda je Evropa tista, ki narekuje tempo na tem področju, ampak da smo vedno v napačnih vrstah prvi, je malo po mojem mnenju zgrešena politika, sploh pa nas je zmotilo, ker ste na sami predstavitvi sprememb, ne sprejema skupne kmetijske politike, sprememb, rekli, da problemov ne bo, prišli z zakonom, to notri zapisali in potem smo začudeno gledali v medijih, ko ste rekli, ja, saj smo sprejeli zakon in sprejeli spremembe in zato bo prišlo do zamika prvih izplačil iz tega ukrepa. Dovolite pa na koncu, ker je danes le bilo nekaj besed o Zakonu o zaščiti živali, je bilo nekako tako rečeno, kot da prejšnje vlade niso nič naredili na tem področju. Jaz osebno imam tukaj opomnik, Predlog novele Zakona o zaščiti živali iz tistega grdega obdobja, ki se mu reče Janševa vlada in osebno mislim pa, ker sem bil tudi kot član Odbora za kmetijstvo soudeležen, nič koliko sestankov je bilo v naši poslanski skupini z različnimi deležniki, ko smo usklajevali ta zakon, ker vemo, da pri zaščiti živali je treba biti, bi rekel, ne samo v besedah, ampak tudi v zakonski dikciji zelo natančen, pa se še potem izrodijo zadeve, kot se na žalost dogajajo, pa smo naredili sledljivost izvora psa, uvajanje odgovornega lastništva mačk, omejitev posedovanja eksotičnih živali, uvajanje odgovornega lastništva živali,

ampak določene zadeve, ki pa prihajajo v tem koalicijskem zakonu, pa mislim, da ne samo, da so v posmeh slovenskim kmetom, so celo škodljivi. O tem ne razmišljamo sami v Poslanski skupini SDS ali pa kmetijske organizacije. Tukaj imamo dopis Veterinarske zbornice, ki verjetno, kot smo danes že ugotovili, ni idealna zbornica na tem področju, ampak citiram: »Veterinarska stroka z začudenjem in zaskrbljenostjo spremlja dogajanje na področju zaščite živali. Ugotavljamo, da kot stroka, ki se vsakodnevno ukvarja z zaščito, zdravstvenim varstvom in dobrobitjo živali, s pripravo predloga zakona ni bila seznanjena in k sodelovanju ni bila povabljena.« nadalje citiram: »Ocenjujemo, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ni odraz dilem pri izvajanju obstoječega zakona, ne odgovarja na aktualne razmere na področju zaščite živali, ni usklajen z določili celotnega zakona o veljavi, ne upošteva veljavni pravni red Republike Slovenije, pomeni nezaupnico in degradacijo veterinarske stroke. Skratka boldano - predlog zakona ne prinaša želenih koristi in učinkov, če so njegove določbe nejasne, nezakonite ali morda celo neustavne.« Še enkrat, da zaključim z Zakon o zaščiti živali, verjetno je kaj potrebno spremeniti, ampak take spremembe, kot ste si vi zamislili so v škodo tudi živalim, kaj šele lastnikom, kaj šele to, po mojem mnenju je celo napad na kmete. In ja, tudi s tega mesta pozivam vse ljudi, da si preberejo ta člen, o katerem nekateri pravijo, da govorimo puhlice, kjer v 36. novemu b, c in č členu govorijo o teh novih strokovnjakih s področja veterine, ki bodo pomagali slovenski inšpekciji. Jaz sam osebno, sicer sem po duši družboslovec, zato še toliko bolj verjamem, da je bil študij za vsakega veterinarja zelo naporen, mučen, zelo strokoven sedaj pa bo lahko pooblaščeni svetovalec vsak, ki ima najmanj srednješolsko izobrazbo, je tri leta aktiven član nevladne organizacije, ima opravljeno predhodno usposabljanje, ki pa je najmanj 40 ur vsebin s področja biologije, fiziologije, obnašanja zdravstvenega varstva živali ter predpisov. Koliko ima na teden približno študent ur, koliko na mesec, koliko na leto, koliko med študijem? 40 ur vsebin in na koncu, da smo pošteni, je opravil izpit za pooblaščenega svetovalca. Pravite, da ne bodo hodili po slovenskih hlevih, zdaj tukaj piše, mislim, da v 36.b členu: »Ta »Ta svetovalec bo lahko pri skrbniku živali, pri katerem zazna nepravilna ravnanja ali kršitve obveznosti iz tega zakona fotografiral nepravilnosti, ga pozval k pravilnemu ravnanju in tako naprej.« Zdaj, jaz, povprečen slovenski kmet ima kmetijo v povprečju sedem hektarjev. Zdaj jaz verjamem, da obstajajo super fotoaparati in pa mobiteli, ampak jaz verjamem, da ta pooblaščena oseba ne bo slikala iz javne poti, ampak da bo verjetno šla k kmetu, pokukala v njegov hlev in tam slikala. V normalnih demokracijah temu pravijo kako? Motenje tuje posesti, pri nas pa k temu, kako pravimo, ekstremna leva svoboda. Zdrava kmečka pamet na žalost tu odpove. Zmotilo nas je tudi tako včeraj kot danes, ko ste rekli, da razpravljamo o zadevah, ki še niso sprejete. Če bi pa razpravljali o zadevah, o katerih bi potem brali v medijih kaj vse je bilo sprejeto in opozarjali, pa bi rekli, ja, kje ste bili pa prej. Nikoli prav. Če na začetku opozarjamo, bodite tiho, zadeva še ni sprejeta, če bi opozarjali po sprejemu, kje ste pa prej bili? Tako se politike nobene ne dela, niti kmetijske.

Če kdo to ne verjame, naj prebere koalicijsko pogodbo in naj išče poglavje o kmetijstvu. Ne bo ga našel. Naj išče vrstice, no, tu pa tam pa bo kakšno tudi našel. In skoraj mi je malo žal, da smo razpravljali o položaju in problemih o kmetijstvu, ker včeraj in danes sta se zgodila dva dogodka, ki kažeta, jaz bom rekel, vso bedo tega, kar se dogaja trenutno na področju kmetijstva. Prvo je ta zakon, ki ga je, ne vem, ali koalicija ali samo Svoboda danes pripeljala v Državni zbor, Zakon o Kmetijsko-gozdarski zbornici. To je de facto maščevanje sindikalnim kmečkim, zadružnikom in vsem ostalim, ki so si upali s traktorji ali z avtobusi pripeljati kmete v Ljubljano. Za nagrado bodo dobili, ker so seveda očitno člani nepravih strank, eno vladno koalicijsko šibo. Očitno so lahko v nevladnih organizacijah, v sindikatih, v različnih zavodih le pravi politiki oziroma bivši politiki. Ampak očitno ti politiki ne smejo biti niti blizu strankam, kot so SDS, Nova Slovenija in pa očitno tudi SLS. Prav pa je, če po parlamentu hodijo ljudje, ki so sedaj nevladni sektor, pred kratkim pa še bivši poslanci, ministri, državni svetniki, občinski svetniki, ampak oni so pravi, ker so vaši. Toliko o tem netenju sovraštvu. Da pa bo pika na i tem grozodejstvom in zatiranju prišla še bolj na plano, je pa to, kar je danes izpostavil kolega Reberšek, točka Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek. Na območju cone 1 je prepovedan promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega tri cela pet tone, ter delovnih strojev, delovnih vozil in traktorjev, razen dovolilnico pristojnega organa. In z globo 160 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Nisem se hotel opredeliti do poziva kmečkih organizacij, organizacij k protestom. Sedaj pa jih pozivam, da ko bodo imeli protest, da pripeljejo vse svoje traktorje, od tistih za 500 evrov vrednih pa do tistih famoznih traktorjev, ki so vredni baje 250 tisoč evrov. In s tega mesta pozivam tudi vse tiste, ki imajo tovorna vozila, ki presega masa več kot 3,5 tone, ki imajo gradbene firme, ki imajo delovne stroje, da se jim pridružijo pri tem protestu, da bo enkrat Ljubljana videla, kaj se dogaja izven Ljubljane. Da ne bomo poslušali, kot je bilo danes rečeno: traktorji na cestah ovirajo promet. To je ta kmečka logika te trenutne koalicije in Vlade. Traktorji ovirajo promet. To je to sodelovanje s kmetijstvom, ki se ga vi greste. Traktorji očitno niti na ceste več ne bodo smeli zapeljati. Zagotovo pa očitno ne bodo smeli več zapeljati v Ljubljano. In zaključil bom z besedami, ki sem jih že v uvodu povedal, včasih so se kmetje bali naravnih nesreč, sedaj pa se bojijo besed in dejanj Vlade Roberta Goloba. Hvala.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 Ugotavljam, da interes je. Če želite razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga priporočila Tomaž Lisec in pa predstavnica Vlade, ministrica Irena Šinko, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona, v tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj pa vas prosim za prijavo. Začenjam prijavo.

Torej prijavljenih je 10 razpravljavk, vsakdo ima na voljo 5 minut. Tako, da dajem besedo mag. Francu Propsu kot prvemu, izvolite.

se bom sam dotaknil političnih ozadij kot jih sam vidim in po mojem mnenju so neposreden razlog za histerijo glede kmetijstva, ki smo ji priča v zadnjem času med desnimi strankami. Slovenska politična krajina je imela že pred začetkom samostojnosti žlahtno konservativno stranko, Slovensko kmečko zvezo, predhodnico SLS, katere očeta sta bila dr. France Zagožen in Ivan Oman. V resnici je bila to za mene edina stranka v Sloveniji, ki bi s svojim tedanjim programom še danes lahko sodila v okrilje politične skupine Evropske ljudske stranke. Naj opišem nekaj zgodovine slovenskega strankarstva izpred 23. let na delu desne politične krajine. Leta 2000 sta stranka Slovenskih krščanskih demokratov, ki jo je vodil Lojze Peterle in Slovenska ljudska stranka, ki jo je vodil Marjan Podobnik, sprejela odločitev, da se združita. Tistega leta je bil SLS zadan tudi prvi udarec. Iz stranke so nekateri, tudi Lojze Peterle, izstopili in ustanovili NSi. Največja opozicijska stranka je 23 let kasneje očitno prišla do zaključka, da je SLS, potem ko ji že tretji mandat ni uspelo priti v parlament, politično truplo, zato smo s strani predlagatelja pričanja organiziranju sprevodov za političnim truplom z namenom, da čim več glasov, ki so bili do sedaj namenjeni SLS, z radikalizacijo dobi zase. Več kot jih bo šlo k največji opozicijski stranki, manj jih bo šlo k NSi. Seveda NSi ne more nemo opazovati ravnanja svojega tekmeca za glasove SLS, zato smo imeli tudi medvede in pa seveda tudi strupe v kmetijstvu na sklicanih nujnih sejah Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Današnja seja torej ni le ritual nad političnim truplom SLS, ko bodo glasovi slovenskih kmetov razdeljeni, sem prepričan, da ne predlagatelj in ne njegova tekmica volilnih glasov ne bosta več, ker ne bosta rabila več volilnih glasov kmetov, ne bosta več kazala posebnega zanimanja za slovenske kmete. Današnja seja, ki ji lahko rečem sedmina za Slovensko ljudsko stranko, je najbrž zadnja tovrstna, saj je pričakovana ocena političnih hegemonov na desni, da je proces razkroja SLS zaključen in ni več vredno vlagati energije v ta projekt, projekt uničenja SLS. Pokazalo se bo, da v resnici lahko slovenski kmetje in kmetice računajo le na gibanje Svoboda in lahko računate na nas. Ne bomo trgovali z vami za glasove, ampak vam pomagali, da boste še naprej lahko delali na vaših kmetijskih gospodarstvih in dostojno živeli. Tako pravi kmetje kot tisti fovš, kot je vas prej v razpravi naslovila kolegica Helbl, iz stranke, ki je danes sklicala izredno sejo. Izredna seja je s strani fovš in prave

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi. Sicer se danes v razpravi nisem nameravala javiti, ker sem v preteklih tednih glede Zakona o zaščiti živali povedala več kot dovolj, ampak **81. TRAK: (TB) – 18.40** (nadaljevanje) očitno je potrebno določene stvari ponavljati vsakič znova, da se sporočilo dejansko končno prenese. Še enkrat, jaz sem današnjo sejo na eni strani razumela tudi kot dobrodošlo v kontekstu izmenjave pogledov glede položaja slovenskih kmetic in kmetov, glede težav, s katerimi se srečujejo, s katerimi je ministrstvo seveda tudi seznanjeno in je prav, da so se določeni odgovori podali v tem kontekstu in je prav tudi, da se nadaljujejo pogajanja s sindikati, to malo prej berem, da naj bi se v naslednjem tednu tudi dejansko nadaljevala in da se seveda z dialogom, s konstruktivnim dialogom pride do rešitev, ampak, v kontekstu dialoga je seveda pomembno, da je to dvostransko in da predvideva tudi razumevanje sporočila. Predlagatelj je prej omenjal, da so v preteklem mandatu sprejeli nov Zakon o zaščiti živali in seveda to drži. Notri so bile tudi določene spremembe, ki so bile dobre, ampak bile so tudi spremembe, ki niso bile dovolj pogumne. Govorim recimo o prepovedi privezovanja psov, ki se je sicer zapisalo, ampak napisala se je tudi izjema, ki je dovolila privesti do 5 metrov in danes imamo v bistvu stanje, da 10 tisočim psom, vsaj v Sloveniji, se stanje v realnosti ni spremenilo; še vedno so na pripeki in še vedno so priklenjeni, še vedno niso deležni dnevnega gibanja, marsikateri tak pes je tudi podvržen maltretiranju in hudi malomarnosti in to so pač dobesedno dejstva. Res zavračam, da stroka ni sodelovala pri tem zakonu. 3 mesece se je pogajalo. V osnovi je zakon izhajal iz strokovnih predlogov in rešitev. Verjemite mi, da nismo predlagatelji kot zelo različnih strok, od pravnikov naprej, pisali, ne da bi se predhodno posvetovali, ampak, pri vprašanju dobrobiti živali je stroka v resnici bi morala biti zelo široka. Dobrobit živali je vprašanje, ki se tiče vsakega izmed nas in zame je stroka v tem kontekstu absolutno tudi nevladna organizacija, ki deluje na področju zaščite živali, ki je na terenu in ki je pridobila tudi status društva v javnem interesu in če takšno društvo na teren, na terenu ugotovi kršitve, kot je recimo gospa Nedelj, ko je iz Društva za zaščito konj zelo nazorno in neposredno povedala, če vidi konja v blatu, shiranega, ne rabi biti ne vem kakšna stroka, da ugotovi, da gre za hudo obliko maltretiranja. V tistem trenutku pa nastopi vprašanje do vladajočih in do institucij, ki morajo neposredno ukrepati. In v tem kontekstu se mi zdi tudi nekoliko obotno današnje vprašanje, ali gre za fotografije, ki so bile včeraj ali 20. aprila. Na, ko preberete podrobno besedilo, boste videli, da je Društvo za zaščito konj napisalo, danes smo pridobili fotografije, ni napisano, danes smo fotografirali, danes smo pridobili fotografije, te fotografije pa kažejo na hudo malomarnost. Čas je, da se vprašamo, zakaj se ti primeri sploh zgodijo in čas je, da se vprašamo, zakaj jih ne preprečimo prej, zakaj šele, ko so ti, te živali že dobesedno, danes je kolegica rekla, da strokovno je najboljša rešitev za te konjiče, če gleda po fotografijah, dr. Čadonič Špelič je rekla, da je najboljša rešitev evtanazija, kot se je zgodilo tudi v primerih pred kratkim na Koroškem. Preveč je teh primerov, ki kažejo, da očitno nekaj delamo hudo narobe in ko nekaj delamo hudo narobe, je naloga zakonodajalca, vseh nas tukaj, da se aktivira in predlaga ustrezne rešitve. smo se, preveč smo šli na drugo stran. Zakonodajalec ima nalogo sprejemati zakone, seveda v posvetovanju s stroko, ampak nikjer ni zapisano,

ustrezno s tem smo tudi ukrepali in še enkrat, zakon je šele na začetku zakonodajne procedure, je pa, spoštovane in spoštovani, absolutno je nujno potreben, ker mi si zaslužimo in živali si zaslužijo živeti v državi, v kateri se taki primeri ne dogajajo, v kateri, če posameznik nima denarja za krmo, se takrat ustrezno ukrepa, se obrne na institucije in se ukrepa in za tako, za tako situacijo je potrebno vključiti vse deležnike.

prvi meni piščančji file v naravni omaki, krompirjevi ocvrtki. Drugi meni narastek z gobami, ajdovo kašo. Potem v torek prvi meni svinjski kare po dunajsko in pa pekovski krompir. Drugi meni skutin burek. V sredo prvi meni dušeno junčje stegno v gorčični omaki z ocvrtim krompirjem. Drugi meni špageti z zelenjavo. Četrtek čufti v paradižnikovi omaki s širokimi rezanci. Drugi meni zelenjavni žepek na solati s tatarsko omako. In pa petek pita iz morja. In pa drugi meni Cezar solata z zelenjavo. Povsod pa potem juha ali solata oziroma sadje, jogurt, sladoled. Kolegice in kolegi, to je meni menze tam spodaj. Se pravi, to je meni državnozborske kuhinje za naslednji teden. Od kje pride ta hrana? očitno glede na razprave nekaterih koalicijskih poslancev bi mislil, da pač to pade z neba, ampak ne. Zato, da bomo lahko naslednji teden hodili dol v menzo so zaslužni tisti, proti katerim Janković danes sprejema odloke, da s traktorji ne bodo smeli več v center Ljubljane. To so slovenske kmetice in slovenski kmetje. Jaz upam, da so to slovenske kmetice in slovenski kmetje in da ta parlament hrano kupuje od lokalnih pridelovalcev, ne da jo od kje uvažamo. In poglejte, dobro je, da ste vložili ta zakon, ki ste ga danes vložili. Se pravi, da je pogoj, da nisi v voljenih oziroma obveznih organih Kmetijsko-gozdarske zbornice, če si bil član politične stranke oziroma če si bil funkcionar na državni ravni ali pa pač na občinski ravni. Ampak površni ste, kolegice in kolegi! Vi ste napisali v zakon, da to nisi smel biti 4 leta nazaj. Glejte, prva Janševa Vlada je bila leta 2004. Boste mogli dati amandma za 19 let nazaj, ker to je vaš problem. In poglejte, kako vi razumete problematiko slovenskega kmetijstva? Kolega Sajovic je rekel, kmetje naj kmetujejo, politiki naj politizirajo. Slovenski kmetje so na Trgu republike jasno predstavili svoje zahteve. In kaj je vaš odgovor? Zakon, ki omejuje članstvo v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice. To je vaš odgovor na probleme kmetijstva. Kmetje so zahtevali, zahtevamo ureditev verige vrednosti preskrbe s hrano in pravične cene za kmete, zmanjšanje populacije zveri in divjadi na nosilno kapaciteto okolja, zahtevamo ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, zahtevamo obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja, zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta. Stop novim davkom. To so kmetje zahtevali na Trgu republike in vi jih niste slišali, ker vi ste prišli z zakonom, kako onemogočiti določen del kmetov v organih organih Kmetijsko-gozdarske zbornice. To je vaša politika do kmeta. In kolegice in kolegi, res obstajata dve Sloveniji. In ravno na primeru Vlade Janeza Janše in Vlade Roberta Goloba oziroma protestov proti tem dvema vladama lahko vidimo kakšni ti dve Sloveniji sta, proti Vladi Janeza Janše je protestirala razvajena ljubljanska elita, med katerimi smo lahko videli sinove in hčere tožilcev in policijskih šefov. Proti vladi Roberta Goloba protestirajo kmetje in upokojenci. Skratka, proti vladi Roberta Goloba protestirajo tisti, ki so v preteklosti ustvarjali in ki danes ustvarjajo. In ne protestirajo zaradi tega, ker bi bili vi tako dobri, ampak zato, ker ste slabi, ker v enem letu niste prinesli nobenih ukrepov. Še za odstrel zveri je bil problem. Minister se odloči za odstrel na podlagi strokovnih analiz 230 medvedov, gospod Golob želi to ustaviti in še odstrel 230 medvedov je premalo, ob osamosvojitvi smo jih imeli 400, danes jih je tisoč 400.

o Naturi 2000 pa o določitvi območij travnega travinja, o katerem kmetuje niso bili pravočasno obveščeni, pa vseeno, ker sem tudi sam dobil nekatere ogorčene odzive iz lastnega okolja, ki čutijo kmetje, da so jim bile s tem ukrepom kršene njihove človekove pravice, čemur so bili po lastnem prepričanju priča že kakih 13 let nazaj, ko je država kljub opozorilom ni upoštevala pri izračunu točk OMD vsakoletnih poplav na Planinskem polju, ki so tam stalnica in kot tak predstavlja najpomembnejši omejitveni dejavnik za kmetovanje in jih s tem finančno oškodovala. Napake do danes še niso popravljene oziroma še več, v pregledovalni ko Gerkov pod oznako delež območij z naravnimi omejitvami še vedno piše za Planinsko polje nič in pod rubriko posebnih območij OMD prav tako nič. Prav tako se na Planinskem polju ne more uveljavljati ukrep dobrobiti živali. Zaradi poplav, ki so na Planinskem polju stalnica, so tam večinoma travniki in pašniki. Zdaj, ko smo predmetno zadevo obravnavali na Odboru za kmetijstvo sem na izrecno vprašanje glede ekološkega kmetovanja, kjer je pogoj, da je živina najmanj pol leta na prosti paši, dobil odgovor, naj pač kmetje, ki tam kmetujejo ne vložijo prijave za te ukrepe, kar pomeni, da bodo dobili še manj denarja iz naslova subvencij. No, sicer, to je zdaj zamrznjeno. Ko se na veliko govori tu o subvencijah tudi po medijih, s kakšnimi traktorji se vsi vozijo moramo vedeti, da gre to za korektiv, s katerim slovensko in tudi evropsko kmetijstvo ostaja konkurenčno, podeželje pa obdelano. Za na koncu bi pa rad povedal še nekaj o upravljanju z divjadjo. Lahko je nam govoriti tule v Ljubljani, tukaj noter, pa bom povedal eno prigodo, ki se je zgodila cirka 15 let nazaj v Ljubljani. Sem se zjutraj peljal v službo po Večni poti, cel kordon policijskih avtomobilov, sem mislil, da gre za kak umor, rop ali ne vem kaj, pol pa prek radia v službi vem, da je en medved zataval na Rožnik. Se pravi, ko medved za tava na Rožnik se v hipu aktivirajo vse represivne sile, čuden, da še niso vojske poklicali. So medveda, cel dan lovili, ga uspavali in odpeljali nazaj na podeželje. A glej ga zlomka, prišel je čez tri dni nazaj in so ga ponovno lovili, pol so ga pa peljali nekam v Avstrijo ali ne, in mislim, da so ga v tujino odpeljali, da ja ni nazaj prišel. Tako da imamo tudi očitno pri upravljanju z divjadjo dvojne vatle. Ena za ljubljansko elito, ki jih ogroža en samcat medved in jih ovira pri njihovem razgibavanju po Tivoliju, čeprav je ta medved v naravnem okolju, v svojem, se pravi, gozdu. Drugo, ko medvedje po podeželskih mestih in vaseh tavajo, brskajo po smeteh in ogrožajo otroke na poteh v šolo. Tako da te zadeve bo treba tudi nasloviti in urediti. Mislim, da bomo tudi lahko pri Zakonu o zaščiti živali še kaj več povedali. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Besedo ima poslanec Andrej Kosi. Izvolite. Hvala, podpredsednica za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Torej, danes že kar nekaj ur govorimo o dejansko o reševanju položaja slovenskega kmeta, to ne gre za nekaj političnega. Gre za to, da govorimo o reševanju panoge kot je kmetijstvo. Kmetijstvo je najpomembnejša družbena panoga. Kmetijstvo je panoga, ki nam daje hrano in hrana je osnovna potreba vsakega človeka, da lahko preživi

in pravzaprav to, da je začel obdelovati zemljo, je bil pogoj, da se je ustalil in da so nastali prvi zaselki, ki so se kasneje razvili v naselja, mesta, in da so nastale in se razvijale prve civilizacije. In če se vrnem zdaj v Slovenijo. Torej v Sloveniji so naši predniki do pridelave hrane, do narave vzpostavili zelo spoštljiv odnos. Naši predniki so pravzaprav s trdnimi, s trdim delom, žuljavimi rokami pridelovali svoj košček zemlje, da so si ustvarili to hrano. O tem pričajo tudi današnje šege in navade in zaradi tega v vseh teh stoletjih in tisočletjih nismo uničili metulja, ni bilo Nature 2000, ni bilo takšnih in drugačnih famoznih varstvenih zahtev, a vendar smo ohranili čisto naravo, naravo, ki nam je v ponos. Pokrajina, ki nam je v ponos. Prihajam iz ormoškega področja, kjer sem ponosen na veduto Jeruzalemskih goric, goric ki krasijo, katere fotografije krasijo turistične publikacija tudi drugod po svetu in dejansko pokrajina daje entiteto tudi kmetijstvu, daje entiteto tudi posamezni pokrajini. Savinjčani so ponosni na svoj hmelj, Kras je ponosen na kraški pršut, na svoja vina in to je tisto kar je dalo in zaradi tega kmetijstva nismo uničili narave, ampak je vzpostavilo spoštljiv odnos do narave. Danes pa ta famozna politika Evropske unije, zelenega prehoda govori kako je pa kmetijstvo tisto, ki uničuje naravo in za to, da protestirajo kmetje, govorite, da je to kriva SDS, ampak na Nizozemskem protestirajo kmetje, pa tam ni slovenske SDS. Torej tudi obdavči se dodatna plačila. Torej pomagali ste kmetom z nekimi subvencijami, da bo lahko preživel, to pa obdavčite, ne obdavčite pa pomoči, 10 milijonske pomoči nevladnim organizacijam. Tega pa ne obdavčite, ampak dali smo pomoč za to, da bo lahko kmet preživel, ne zato, torej da bo lahko preživela družina, vsak posameznik. Nevladna organizacija, če obstaja ali ne, nima veze. In da imamo odnos pozitiven do slovenskega kmetijstva, nimamo 150 tisoč evrov za organizacijo državnega prvenstva oziroma svetovnega prvenstva v čebelarstvu, imamo pa več 10 milijonov za nevladne organizacije. Torej to je odnos do slovenskega kmeta. In danes govorimo o tem, da kmetje dobro živijo, ker imajo traktorje. Torej očitno bi slovenski kmet, ne rabi traktorja, pa bi moral kmetovati še s konjsko vprego, ampak takrat se bo spet, bomo imeli novi zakon, ki bo rekel, da pa je to mučenje živali. In danes govorimo o tem, da je kmet zaradi nekih primerov katere jaz obsojam, zelo obsojam, to je fotografije, ki so bile, da so pa zdaj vsi kmetje mučilci živali, itn.. Ne, kmetje imajo spoštljiv odnos do živali. So posamezniki, ki jih tudi jaz obsojam, ampak tudi ljudje naredimo napake, koliko je prometnih nesreč, ko umiramo ljudje, pa zaradi tega nimamo nekih nevladnih organizacij, ki fotografirajo napake na cestah in to poročajo policiji. In seveda, nenazadnje pa pravzaprav sem tudi, da sedaj živimo, sem zelo presenečen, kajti po podatkih kolega Sajovica, da vsaka odrasla oseba potrebuje 2 tisoč 300 kvadratnih metrov obdelovalne površine, torej mi ne moremo preživeti, kajti 8 milijard ljudi bi za to potrebovalo 2 milijardi kvadratnih kilometrov obdelovalne površine, medtem ko je kopnega le zgolj slabih 150 milijonov kvadratnih kilometrov. Tako da, to govori o tem kakšne strokovnjake imamo na tej strani, ki se očitno zelo, torej razume na kmetijstvo. Hvala.

včerajšnjih slik s posestva na notranjskem, ki smo jih danes, mislim da tudi tukaj videli in besed dr. Vide Čadonič Špelič, da so te živali bile tako izstradane, da je možna samo še

trenutni ministrici za kmetijstvo Ireni Šinko, po mojem mnenju, ni mogoče očitati nobene slabe politike, nobenega sprejema slabih ukrepov. Z ministrico veliko sodelujem in vem, da se zaveda svoje odgovornosti in v množici različnih interesov odlično krmari med njimi, tako, da moje spoštovanje gospa ministrica. Vem, da ste zavezani kmetijstvu in vas poznam predvsem kot izjemno delovno in zelo spoštljivo sogovornico in nekoga, ki prisluhne različnim deležnikom, da bi se našla najboljša rešitev in se vam za to zahvaljujem. Glede novele Zakona o zaščiti živali. Večkrat je bilo tudi že danes povedano, da vsaka bojazen, da kdo ne bo slišan, da ne bodo slišani kmetje ali pa veterinarji, je odveč. Zakon je v rednem zakonodajnem postopku, tekom postopka bo več kot dovolj časa, da se soočijo različna mnenja, verjamem pa in tukaj trkam malo na vest vsem deležnikom, ki bodo sodelovali pri tem, da bo vrednota, ki jo bodo postavili najvišje, dobrobit živali, ker govorimo vseeno o Zakonu o zaščiti živali. To je vrednota, ki jo mora zakon zasledovati. Ni prav in ne želimo si, da bi živali počlovečili, ampak živali nimajo svojega glasu in za to jim moramo dati glas mi, ljudje, ker veste, kar nas definira kot ljudi, je med drugim tudi občutek empatije in to je zmožnost občutiti bolečino drugega, ne samo človeka, ampak tudi bolečino drugega živega bitja. Žal je treba priznati, da so imeli naši predniki, pa tukaj zdaj nočem nič provocirati, ampak mislim, da je to dejstvo, predvsem tisti, ki so živeli pred pokristjanjenjem, veliko bolj spoštljiv odnos do živali, niso jih jemali samo kot sredstvo za zadovoljevanje svojih potreb, pa kakršnekoli že te potrebe naj bi bile. Družba, ki se deklarira kot napredna, kot civilizirana, kot humana, je občutljiva tudi za dobrobit živali in za primere trpinčenja živali in vse nas tukaj sprašujem; vse, ki smo tukaj, tukaj sedimo, ali nas ne pretresajo posnetki izživljanja nad živalmi? Ali nas ne pretresajo posnetki do smrti izstradanih živali? Poslanec Kosi, prej ste rekel, da ljudje potrebujemo za to, da preživimo hrano,

Mar nas ne pretresajo posnetki živali, ukleščene v kletkah, premajhnih prostorih, priklenjene na verige? In če se komu zdi vse to smešno, potem vam zdajle povem, da si ne zaslužite biti človek, človek, tisto, kar vas razlikuje od živali, sposobnost čutiti trpljenje nekoga drugega. Nihče od nikogar ne zahteva, da bi postal vegetarijanec, jaz pa kot človek in kot poslanka tega Državnega zbora in jaz verjamem, da še kdo z menoj, zahtevam in tudi kot državljanka, da zakonodajno uredimo, da bodo imele vse živali, vse, tudi tiste, ki bodo končale na naših krožnikih, dostojno življenje brez nepotrebnih bolečin in nehajmo že tukaj ustvarjati neko famo, da napadamo kmete. Ne, gre za Zakon o zaščiti živali, vseh živali, tistih, ki jih imajo kmetje, / znak za konec razprave/ tistih, ki jih imajo mestni ljudje in konec koncev tudi živali prostoživečih živali. da smo sposobni občutiti odgovornost do njih in empatijo, nas definira kot ljudi. Kdor tega ne občuti, se naj vpraša, kaj je.

da bo pripeljala do spoznanja, kako pomembno je kmetijstvo, da je samooskrba vzvod varnosti, v skrajnem primeru lahko celo pogoj preživetja. Žal ta razum danes pogrešam tako v Evropi. Poglejte, kaj sprejemajo v zvezi s škropivi, kot še posebej pri Golobovi vladi v Sloveniji. Kmet je seveda bil vedno v zgodovini tudi steber slovenstva in je zato vsakemu socialistu v napoto. To povojna zgodovina jasno pove, ko so sistematično zastrupljali vodne vire za to, da bi pregnali kmete kmete v mesta in jih naredili odvisne od socialistične oblasti. Zato to, kar se pravzaprav danes dogaja ni prav nič posebnega. Danes potomci tistih, ki so nekoč zastrupljali vodne vire, solijo pamet vsem ostalim o pitni vodi, razen seveda takrat, ko gre za ljubljanskega župana, ki gradi kanalizacijo preko pitne vode. To je pa v redu, ker je to njihov. Kot je dejal von Hayek: »Če levičarji ne bi imeli dvojnih meril, ne bi imeli nobenih meril.« Zagotovo vsak ukrep, ki ga sprejme ta Vlada je dobesedno v škodo slovenskemu kmetijstvu, slovenskemu podeželju. Lahko gremo od davkov do vsega ostalega, kar se je v minulih mesecih sprejemalo, pa je to zelo jasno dokazljivo in preverljivo. Višek vsega pa je zagotovo predlog, da bi zdaj pač razvajeni mestni otroci po enem kratkem tečaju lahko hodili po kmetijah in potem ovajali ljudi po svoji presoji, kar seveda spominja na neke povojne čase. Ste že ovadili svojega soseda? - se je glasilo eno znano reklo v minulem obdobju. Da o tem, da Ustava ščiti lastnino, zasebno lastnino in pa privatno okolje, sploh ne govorim. Veliko imate za povedati o pozornosti do živali. To je seveda pomembna tema, ampak gospe in gospodje, pometite najprej pred svojim pragom. Kajti, kot heroja slavite osebo in mu opravičujete pač grdo zaslužene kazni, ki tistega, ki ima v svojem stanovanju ogromno svinjo. Kdor misli, da je svinja v banji ali pa na balkonu ljubljanskega stanovanja v primernem okolju za žival, morda po ljubljanskih standardih. Ampak vprašajte kakšnega veterinarja, kaj si o tem misli. In kot rečeno, najprej uredite to na mestni ravni, potem pa poglejte okoli sebe. Danes kmet potrebuje pomoč. Pomoč potrebuje zato, da se lahko razvija in da krepi Slovenijo, slovenstvo, slovenski narod in pa samooskrbo kot tisti temelj, še enkrat poudarjam, ki daje večjo varnost v zaostrenih okoliščinah. Kajti, po agresiji Rusije na Ukrajino zagotovo ni več prostora za kakršnokoli naivnost. Stvari se niso prav nič spremenile v modernem svetu in tudi na kakršenkoli ekstremni dogodek mora biti seveda država v kateremkoli trenutku pripravljena. In kmetijstvo, samooskrba sta tukaj bistvenega pomena. Zaradi tega je na mestu preprost poziv k razumu. Poziv k razumu, da se stori vse, da se ohrani slovenskega kmeta, da se okrepi kmetijstvo, da se mu omogoči, da razvija svoje zmogljivosti, da se ga poveže z mestnim okoljem, da samooskrba zaživi, da se kvaliteta in dobro ravnanje nagradi. In slovenski kmet, verjemite, si to zasluži. Kajti, sicer se bo zgodilo to, da ne glede na vse poskuse represije, tudi s prepovedmi in dodatnimi kaznimi za tiste, ki bi poskušali s traktorjem priti v gospodu županu na obisk v Ljubljano, se bo prej ali slej zgodilo, da bodo prišli in pripeljali tokrat s sabo kakšne kovinske prikolice, v katerih bodo pripeljali ekstrakt, esenco politike Golobove vlade do slovenskega kmeta in jih dostavili na vrata vlade, tja, kamor ti ukrepi v resnici tudi sodijo. Takrat boste lahko razmišljali o modrosti slovenskega kmeta, ki se glasi: Kar seješ, to žanješ. In, kdor seje veter, do slovenskega kmeta žanje vihar. takole, torej Natura 2000 ni pravljica. Natura 2000 je pravzaprav kruta realnost.

in temu tudi nihče ne nasprotuje, da je treba vsem kmetijskim gospodarstvom, ki na tem področju delujejo in v primeru, da se srečujejo, zaradi tega z omejitvami seveda ustrezno povrniti izgube, ki jih utrpijo zaradi teh omejitev, če torej kmetujejo na zavarovanih območjih. Ne vem, zakaj je vse tega zdaj naenkrat strah in zakaj se kmete s tem tako straši. O površinah smo že govorili o finančnih sredstvih, mislim, da je tudi bilo že povedano. 1,8 milijarde sredstev iz naslova Nature 2000 iz Evrope do leta 2027. Tako da po mojem mnenju s takšnimi navajanji in izrednimi sejami gre v bistvu na nek način res, kar je bilo tudi že danes omenjeno, za neke poskuse vnašanja razdora med kmeti, okoljevarstveniki, varstveniki živali, naravo, drugimi nevladnimi organizacijami in podobno. Jaz se sprašujem zakaj se to počne. Če mislite, da bo to kmetijstvo koristilo, se pošteno motite. Recimo to, ko navajate milijonske, milijonske pomoči nevladnim organizacijam, danes je več razpravljavcev o tem govorilo, mislim, da pred dnevom, dvema je en novinar dobil odločbo sodišča, da mora to dezinformacijo popraviti. Pravih predlogov za reševanje dejanskih težav kmetov, ki se danes pojavljajo v času vseh teh kriz, pa predvsem, zaradi okoljevarstvenih zahtev in izvedbe zelenega prehoda v smeri trajnostnega kmetijstva pa v priporočilih, vaših priporočilih za današnjo izredno sejo pravzaprav ne vidim, zato smo jih tudi zavrnili. Že dolga leta dobi kmet premalo za svoj pridelek, deli Slovenije se nam zaraščajo zaradi opuščanja kmetijstva, spet drugi deli pa okolijsko siromašijo zaradi intenzivnega kmetijstva, na primer kulturna krajina na ravninskih območjih. To so nekateri izzivi kmetijske politike, pa tudi kmetijskih strokovnih organizacij, kot je Kmetijsko gozdarska zveza Slovenije. Še enkrat bom povedal, ker prej nisem utegnil dokončati, tudi zavajajoče informacije o sončnih elektrarn, elektrarnah na kmetijskih zemljiščih. Torej, trenutno so še vedno prepovedane, ko na začetku, ko se je začela podporna shema za proizvodne naprave iz obnovljivih virov so bile nekaj časa dovoljene, potem se je videlo, da to preveč bi prizadelo kmetijsko okolje in so bile prepovedane. To, kar pa vsebuje predlog zakona, ki ga bomo obravnavali verjetno na junijski seji, ki je v obravnavi za uvajanje naprav na obnovljive vire v prostor je predlog, da bi dovolil dvojno rabo, ampak pod strogimi pogoji, ali so to zaraščene površine, ki se morajo, potem spremeniti namembnost v trajno travinje ali pa to trajno travinje in na tem, potem je lahko sončna elektrarna. Trditve, da bodo na zoranih njivah sončne elektrarne, je torej izmišljotina. Glede Predloga Zakona o zaščiti živali bom vseeno še enkrat povedal, ker je predlagatelj tudi. V tem zakonu nikjer ne piše, da bo kdorkoli hodil po kakršnihkoli hlevih. Ne piše, pika. Če si vi predstavljate fotografiranje, da to hoja po hlevu, potem pa ne vem. Prav tako ne piše, da bodo pooblaščeni svetovalci enakovredni veterinarjem. Ja, saj to je vendar smešno, ne bodo niti slučajno. Prepričan sem, da bo Sloveniji mogoče učinkovito izvajanje kmetijske politike v korist slovenskega kmeta, za sodelovanje vseh deležnikov, seveda pa brez takšnih manipulacij, zato me veseli, da so na Kmetijsko gozdarski zbornici danes kmetje najavili čez en teden nadaljevanje pogajanj z Vlado. Hvala. Najlepša hvala. Danes teče seja, ki ni namenjena, lahko bi rekel, in kazanj s prstom na Ministrstvo za kmetijstvo, ampak je namenjena ravno šibkosti Ministrstva za kmetijstvo ali pa resorja za kmetijstvo v vladi Roberta Goloba. (Nadaljevanje) in tu se začne izvir vseh problemov, ki so nastopili v zadnjem letu tudi v kmetijstvu ali pa poglobili nekatere strukturne probleme slovenskega kmetijstva. Če pogledamo koalicijsko pogodbo, v njej ni niti celega stavka namenjenega slovenski kmetijski politiki. Niti celega stavka. In bistvo te pogodbe je, da se mora slovensko kmetijstvo, ki je stoletja preživelo, preživelo, ki je nosilec narodno budne zavesti, ki je oblikovalec podobe slovenske krajine, umikati pred radikalno levičarsko okolje, okoljsko politiko in slediti tudi radikalno levičarskim pogledom na okolje, dela evropske politike, ki v tem času traja. Kaj bo alternativa čez nekaj let? Alternativa, kot predsednik Odbora za kmetijstvo lahko povem, komisija EU je doslej izdala štiri odobritve za žuželke kot hrano, mokarja, kobilico, tako imenovanega bivoljevega črva, januarja 2023, pod Vlado Roberta Goloba pa delno razmaščeni prah domačega črička. To boste jedli namesto svinjine, namesto slovenske govedine in namesto slovenske zelenjave, kjer imamo samooskrbo, kot predsednik, nekdanji predsednik Odbora za kmetijstvo, smo vsaj v mojem mandatu nekako, pa v mandatu kmetijske ministrice Pivčeve, držali vsaj na približno 40 % samooskrbo v zelenjadarstvu. Tudi ta danes pada. Zdaj, da začnem tudi z zadevami kar se tiče kmeta. Kmet je, glejte, agronom, kmet je strojni inženir, kmet je v bistvu delno, tudi lahko bi rekel, del doktorja veterinarske medicine, kmet mora biti tudi ekonom, kmet mora imeti multidisciplinarna znanja in ni zadostno pravilo, da je zdrava kmečka pamet, lahko bi rekel, še največ šteje v vsakih družbah. Ampak problem slovenskega kmeta je, da je pod to vlado postal tarča ljubljanskih vrtičkarjev. Jaz sem bil zgrožen, ko smo pred kratkim imeli skupno sejo z Odborom za kmetijstvo, sejo ki sem jo / nerazumljivo/ jaz kot predsednik Odbora za Evropske zadeve in Slovenska demokratska stranka, kjer so nekateri govorili, da ne rabimo več nič škropiti, da on ima doma posajeni dve drevji, pa ima malo vrta, in da bi takšno politiko mogli izvajati na državnem nivoju Govorili so kako pred 100 leti niso nič škropili. Res je, spoštovane kolegice in kolegi, samo bila je lakota, tudi v Evropi je bila lakota. Lakota je bila. Na enem hektarju je zraslo približno ali pa se je pridelalo pet do šestkrat manj. Zdaj, naslednja zadeva, ker malo sem prekratki, glejte, Zakon o zaščiti živali. Sam prihajam iz Lenarta v Slovenskih goricah, moja družina, je ves čas povezana z živalmi. Lenart ima eno najstarejših veterinarskih bolnic. leta 1985, ko smo zgradili novo veterinarsko bolnico, katere avtor je bil moj pokojni oče, doktor veterinarske medicine, je bila to ena najmodernejših veterinarskih bolnic. Stric doktor Slavko Kramberger, nekdanji tudi župan Lenarta, prav tako doktor veterinarske medicine, naslednja dva moža, od obeh sestrični, doktor veterinarske medicine. Celo mladost sem preživel na podeželju, celo mladost sem pomagal očetu, ko je šival srne, pomladi, ko je zdravil živali, ko je zdravil invalidom na podeželju, edino kravo, kjer so se jokali, da bo propast, ki niti ni zavarovana, pa smo to naredili nekako brezplačno. Doživljal sem stiske kmetov in spomnim se, ko je oče umrl, je bilo na pogrebu mislim, da 5 tisoč ljudi, večinoma kmetov in sem si rekel, če bom vsaj malo dosegel kdajkoli kaj takšnega v svojem življenju, bom ponosen na to delo. In danes mi vi, ko svoje, tudi predsednica Državnega zbora meni govorite, ki prihajam s tradicionalne družine, ki je dala toliko slovenskih veterinarjev, da mi ne čutimo živali. Doma imam ne vem koliko zapuščenih mačk, ki smo jih ozdravili, celo enega mačka imamo, mislim da je brez očesa, pa da ne razlagam vse. veste, je bil tudi veterinar, je zdravil štorklje, ki so padle iz zelenarškega, recimo enega znamenitih dimnikov in zdravo je tudi opice pokojnemu Krambergerju in tako naprej. Tako da, veste, govoriti, zato sem tudi sam pomagal, da smo pripravili pod Janševo Vlado Zakon o zaščiti živali. Veste kaj je bistvo tega zakona bila, najbolj pomembna alineja se mi je zdela to, da ne smejo več evtanizirati zapuščenih živali. To je substilni občutek za to. To pa, da danes nekdo reče, da moramo pripraviti spet novelo. Poglejte, če nekdo vidi zapuščeno žival, če vidijo, da nekdo muči žival, brez kakršnihkoli zadev lahko danes pokličeš veterinarsko inšpekcijo, nobenega problema nimaš, da to obvestiš,

ampak vseeno dovolite, da še izrečem nekaj besed. Vse tiste, ki je strah, da bo z današnjim dnem v Poslanski skupini SDS usahnilo zanimanje za slovenskega kmeta, se globoko moti. Danes sem sam postavil eno vprašanje s področja kmetijstva, ki bo verjetno, grdo rečeno, zabavala tudi ta Državni zbor v naslednjih tednih in mesecih, glede delovanja bivšega vodstva oziroma pred bivšega vodstva v podjetju Slovenski državni gozdovi in še kar nekaj tem je, ki so potrebne pomoči, ampak ne zaradi nedelovanja Janševe Vlade, ampak zaradi aktualnih problemov, ki jih nismo imeli čas rešiti v času, ki smo ga imeli kot prejšnja vlada. Ne, ni nas strah za Slovensko ljudsko stranko, danes naj bi imela Slovenska ljudska stranka 35 let. Iskrene čestitke vodstvu in pa vsem članom in članicam Slovenske ljudske stranke in jim želim še dolgo uspešno pot. In ne, politika SDS ni zaščita pravih kmetov, ampak je zaščita vseh kmetov pred levo svobodo, ki kmete preganja tudi iz ljubljanskih ulic. Gospo Meiro Hot pa v tem trenutku, čeprav je ni tukaj, vabim, da pride v Poslansko skupino SDS na predstavitev in pa pogovor o Zakonu o zaščiti živali, da vidi, kako smo v prejšnjem mandatu soglasno, z 88 glasovi ZA sprejeli Zakon o zaščiti živali in na žalost ji bomo morali strezniti, da noben, še tako super zakon napisan, ne bo rodil vseh ekscesov. Med klic, kaj bo, ko bo zaradi neprivezovanja psov na javnih površinah prvi otrok bil zmaličen pod zobmi, čekani kakšnega pobesnelega psa? Kdo bo takrat jokal in kdo bo takrat pisal zakone o zaščiti živali? In da zaključim, ta seja ni interpelacije resorni ministrici za kmetijstvo, ampak spodbuda njej, ker očitno nima velike podpore v delu koalicije, za še bolj aktivno delo v dobrobit kmetov. Danes smo z njene strani dobili kar nekaj pozitivnih informacij, da se bodo naprej pogovarjali, da bodo novi ukrepi, ampak na drugi strani smo pa z drugega dela koalicije dobili kaj? Nov odlok v Ljubljani, ki bo kmetom prepovedal vstop s traktorji v Ljubljano, dobili smo Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici, ki šikanira vse tiste, ki niso po volji trenutni Vladi in očitno smo včeraj in danes dobili višjo plačo vodstva podjetja SDH, ki pa bo očitno plačano iz tega, ker ste obdavčili plačila s 50 % na področju OMD. Torej tisti kmetje, ki verjetno najbolj delajo, bodo plačali višjo plačo piscu gospodarskega programa Svobode. Skratka, upamo, da je ta seja prisilila ministrstvo in pa koalicijo, da bo bolj aktivno začela delovati na področju kmetijstva. Žalosti nas, da nobeno priporočilo ni bilo sprejeto, ampak glede na del razprav mislimo, da marsikaterega priporočila niste niti razumeli. Skratka, za zaključek, ne ustvarjajte novih problemov, rešujte jih, ampak če boste reševali zadeve, ne rešujte jih tako, kot ste jih reševali v prvem letu mandata te Vlade, ko ste namesto lepih obljub sejali slabe ukrepe. Najlepša hvala. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 36. izredno sejo Državnega zbora in vam želim lep vikend! Hvala lepa. Hvala